Без възгласи, моля Ви. До една минута, господин Борисов. Като гледам регистрацията, трудно ще има кворум в оставащите 10-12 секунди.

Уважаеми народни представители, поради липса на кворум закривам днешното заседание. Утре заседанието е от 9,00 ч.